Zahvaljujem, predsedavajući.Tužno je kada neko kaže da je zgrada ovog visokog doma rijaliti i da smo mi učesnici rijalitija. Znate, to je stvar percepcije. Ja imam tu čast da sam izabrana na listi svoje političke opcije i mi smo svi ovde da predstavljamo svoje političke ciljeve, ubeđenja, da se raspravljamo. Šteta je što, zaista, nema ovih ljudi koji primaju platu i uzimaju dnevnice. A, kada bi meni neko rekao da sam lopov, verujte da bih momentalno podnela krivičnu prijavu.Protiv svih ljudi o kojima govorimo da imaju neku krivično delo, mi smo podneli krivične prijave i ljudi će odgovarati. To više ne zavisi od nas, nego od pravosuđa, od tužilaštva. Meni neko da kaže da sam lopov, momentalno bih podnela krivičnu prijavu. To govorim dva puta, jer nemam putera na glavi, jer sam normalna, časna žena koja daje, ne uzima od ove države. Država nam je sve dala.Ono što je mene podstaklo da se javim po ovom amandmanu je da neko kaže da nema rezultata rada. Pa, to zaista nije tačno. Setimo se samo 2008. godine, odnosno od 2000. pa do 2008. godine, zatvorena, devastirana, opustošena zemlja, prodato 500, 600 preduzeća, i to kako? Prodali, ogoleli, pa nam te ogoljene firme ponovo vratili. Sramota jedna.Godine 2008. podignut kredit, zadužili su se, tadašnja vlast, da bi isplatili penzije i pobedili su. I to je bio kraj. Sa 8% kamate. Pričaju danas kako mi uzimamo kredite. Pa, naravno da uzimamo kredite. Mora ova zemlja da ide napred, da se razvija, ali ulažemo u projekte. Godine 2008. otpušteno 400.000 ljudi. To je To je otprilike milion sa svojim porodicama. Od čega su ti ljudi živeli? Bila je za malo socijalna revolucija. Da nismo došli 2012. godine na vlast, šta bi bilo? Još tri meseca bi živeli i onda šta, uravnilovka, bankrot države. I to svi znaju.Od 2012. godine, 2014. godine smo imali teške reforme, ali su urodile plodom. Ne može niko da kaže da nismo uradili 350 kilometara autoputeva. Uradili smo i to se vidi.Radimo brze pruge. Radimo, kilometre pruga smo izgradili. Kupujemo vozne parkove. Radimo, renoviramo bolnice, renoviramo škole, gradimo nove bolnice, gradimo nove škole. Ne možete reći da nemamo rezultate rada. Možete sve reći, ali tako nešto ne.Nezaposlenost je bila 2008. godine 26%, 27%. Danas je 9,5%. Zaposlili smo 250.000 ljudi, otvorili preko 300 fabrika. Znači, rezultata rada ima i to nije ko Švaba tralala, nego je to vidljivo. Uostalom, pitajte ljude.Imaćemo dva, tri meseca izbore, pa će građani reći šta misle o tome kako ova vlast radi. Zahvaljujem.

na moju malenkost je bila moja opaska i slaganje sa amandmanom i sa izlaganjem po amandmanu da bi trebalo biti oprezan prilikom zaduživanja i podsećanje moje da smo se mi prethodna dva dana po osnovu izdavanja obveznica kao država zadužili za oko 250 miliona evra po osnovu izdavanja obveznica, a da ovim predloženim zakonima, odnosno kreditima, se zadužujemo još dodatnih oko 450 ili nešto i sugestija da sa tim treba biti oprezan, da se barem deo toga, ako može, finansira iz budžeta, iz dobrih, navodno, rezultata koji se ostvaruju, što ne znači, naravno, da ne treba nekad uzeti i kredit.

da demantuje i ako ih demantuje, to je svejedno, palo je, prosuta je voda, bačeno je blato, ali važno je da se ovo zaboravi. Važno je da se ovo gurne u drugi plan.Da li se zadužujemo toliko? Da li smo izdali obveznica toliko? I da li ćemo kada ovi zakoni budu izglasani, odnosno ovaj dnevni red, biti još 450 ili 430 miliona evra povećano zaduženje?Branite

ste me, kolega Filipoviću, ali dobro, to vama nije ni lako. Taj koji je rekao da Boris Tadić ima 15%, ta agencija koja ima 15% prednosti nad Tomislavom Nikolićem nisam bio ja, nego je bila jedna druga agencija koja sada radi za vlast i sada objavljuje ove rezultate o fantastičnim prednostima i rejtinzima vladajuće stranke. Dakle, ne, nisam bio ja i nije bila Nova srpska politička misao.Naravno, ko radi, taj i greši. Može se pogrešiti, stvari se menjaju, pojave se novi, ali taj put, ta priča o 15% prednosti Tadića nad Nikolićem nisam bio ja. Ali, vama nije važno. Nema ko da vas sluša i koji vam aplaudiraju, kao što nije važno ni onima koji su vas postrojili, odnosno koje ste postrojili, nesrećne kolege, da stanu iza vas i da pričaju o napadu na vaš automobil, bez objašnjenja, bez opravdanja. To je bio skandal.Pola poslaničkog kluba ste postrojili zbog tog navodnog napada. Pazite, šta je to ako ne povreda dostojanstva, ne Skupštine, to je krivično delo. Vi ste uznemiravali javnost, gospodine Filipoviću, optuživši neke političke protivnike da su vam demolirali automobil, a svi znaju da je pao sneg na šoferšajbnu. Padao sneg! šta je bilo sa tom istragom? Kako vas nije sramota? Vi ste zbog toga trebali da podnesete ostavku, zbog te blamaže iz Skupštine, iz kluba i većine stranke kojoj pripadate.Kada smo kod stranke, vi koji pričate o lopovima, o toj lopovskoj vlasti, pa vi ste bili u svim tim strankama u to vreme dok su oni bili na vlasti. Koje ste stranke promenili, pa to znaju i vaše kolege, to zna i javnost barem ova u Beogradu, pa bili ste u svim tim strankama bivšeg režima koje kritikujete, doslovno sve koje su bile na vlasti. Sada pričate ovde, ko vas ne zna, mislio bi čovek koji se sada rodio 2012. godine sa dolaskom SNS na vlast. U svakoj stranci, demantujte to.Što to.Što se tiče ovoga ovde, degutantnom mi je, s obzirom na te važne stvari, da uopšte moram da bilo šta odgovaram na ovom ličnom i prizemnom nivou. Kao što rekoh, nisam trebao čak ni ovaj jedan, dva potezanja Poslovnika koja sam učinio, ni to nisam trebao.Ljudi će verovati, ko će da veruje, ko zna kako stoje stvari, ili oseti, taj će takođe da zauzme svoj stav. Kažem, ja sam uštedeo sredstva za Narodnu skupštinu, mogao sam da tražim stan od Narodne skupštine, kao što su mnogi tražili, i to nisam činio, i još bivam prozivan i ogovaran.Poslanik vladajuće koalicije, sadašnje vladajuće stranke, je naplaćivao putne troškove, iako ima, ne stan, ima dva stana u Beogradu. Ja nemam stan u Beogradu, ja živim kao i kada sam tu. Moj sin ima stan i to kao podstanar živi, ali je glupo da govorimo o takvim stvarima, niti se hvalim, niti se žalim, ali svi koji me znaju, znaju da nikada ništa nisam ukrao i ta priča o utaji, meni je posao da istražujem i dobro smo istraživali razne stvari, nekada pogodimo nekada ne.Ne bi me zvao vaš lider nekada da prokomentariše te, u nekom trenutku, da nema poverenja, da to nisu tako loša ili barem da su poštena istraživanja. Kažem, pogreši se, desi se nešto, pojavi se neki beli, mada smo čak i belog dosta dobro dosta uhvatili.Ovi napadi pokazuju da vi niste u stanju da istrpite, i to je poenta, jednog, dva ili tri poslanika koji kritikuju, argumentovano kritikuju. Ja sam izneo podatke o dugu. Siguran sam da ministar ima šta da kaže i da može da objasni, kao i kolega Arsić, zašto je to dobro, zašto to nije strašno, jer su neki bilansi povoljni. Ne poričem da su neki bilansi povoljni. Samo skrećem pažnju na to da je dug zao drug. Pominjali smo i one dugove iz vremena Josipa Broza, pominjali smo i ova zaduživanja i ove rasprodaje sam pominjao, a koje sam kritikovao za vreme bivše vlasti.U svakom smislu kritikujem osnovano i ove privatizacije koje je ova vlast preduzela. Slušajući vas mislilo bi se da ništa niste prodali,

vrat.Većina i vaših birača ne podržava zapravo tu politiku i zatim je potrebno ispirati mozak i zato je potrebno dezavuisati sve one koji to problematizuju. I zato ovi napadi na mene. Ako osuđujete one koji nisu ovde, ja sam ovde, pa u čemu je razlika? Vi zapravo potvrđujete, kolega, ne svi, izvinjavam se, ali Filipović i Rističević pokazuju da su oni u pravu, a ja budala što sedim ovde i bivam izložen napadima. Oni su u pravu kada kažu – nećemo ništa da znamo, to su lopovi naprednjački, banda, kao što i vi njima kažete da su oni banda i lopovi.Na kraju, nekada se osećam kao magarac preko koga se tuku čobani, ali ja govorim ono što mislim i iza toga stojim. Da li to podržava manjina i većina ili niko ili kao što ja verujem, zapravo kada bih mogao da objasnim, većina građana ove zemlje, to ćemo onda videti danas, sutra, prekosutra, jednog dana. Hvala.

raspravi.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Kolega Filipoviću, vi ste želeli repliku ili po

Priča o automobilu, verovatno se prethodni govornik bacio sam na automobil, pa samog sebe predstavlja kao gomilu snega.Ne možete govoriti o tome šta je istraga pokazala. Istragu vodi Tužilaštvo. Dokle se došlo? Vidimo kako radi Zagorka Dolovac, koliko ona ispituje napade na predsednika Vučića, na ministra Stefanovića i ostale naše visoke funkcionere i to dovoljno govori o tome zašto ta istraga nije završena kako je trebala da se završi.Naravno da su inspiratori napada i fizičkih napada i verbalnih napada i pretnji upravo oni koji su opljačkali građane, upravo oni koji je Dragan Đilas ostavio kao svoje froncle ovde da pričaju sve najgore o poštenim i čestitim ljudima.Zašto ljudima.Zašto oni napadaju? Oni zapravo kriziraju, drage kolege. U prethodnoj godini je ministarstvo koje vodi Nebojša Stefanović zaplenilo preko 7,2 tone narkotika i sada, naravno, to društvo krizira. Kada nema droge oni ne mogu da se smire, pa onda pobegnu iz Skupštine, ne mogu ni da rade ljudi, ne mogu ni da se srede da bi došli na radno mesto da rade.Ja njih potpuno razumem i znam zašto se Mariniki onoliko priviđaju kokoške po hodnicima. To su te halucinacije koje… Kada im nedostaje narkotika, kažu doktori, ja sam pitao psihijatra i kod nas ih ima u poslaničkoj grupi, kažu da se to dešava.

oni dođu u neku vrlo opasnu fazu zbog koje krenu da buncaju na sednicama Narodne skupštine i svašta im se priviđa. Njima se priviđa da ih neko napada, njima se priviđa da ih neko ne voli. Njih u Narodnoj skupštini nema ko šta da voli. Njih ne vole građani Republike Srbije, jer su ih pokrali i zato oni kažu –ako i niko ne glasa za nas. Samo nenormalan čovek može za to da glasa. U Srbiji žive normalni, pristojni ljudi, žive mentalno zdravi ljudi, a oni koji uzimaju pare od građana Srbije nisu ni mentalno zdravi, ni normalni. **Đorđe

ministre finansija sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, maločas smo imali priliku da čujemo od gospodina Arsića šta je sve ono dobro što je Narodna banka uradila i za privredu i za građane u Srbiji i kada je reč o stabilnosti dinara, i kada je reč o deviznim rezervama, i kada je reč o stopi inflacije, i o referentnim kamatnim stopama itd. Sasvim sam sigurna da će se lik gospođe Tabaković naći na nekoj od narednih novčanica koje će se štampati za naredne generacije u znak zahvalnosti za sav doprinos srpskom bankarstvu.Imajući u vidu da danas raspravljamo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, ono što želim da kažem je da je naša država postigla istorijski uspeh u 2019. godini. Naime, 5. novembra su emitovane desetogodišnje evroobveznice na međunarodnom tržištu kapitala po kamatnoj stopi od 1,25%. Ovako niska kamatna stopa je rezultat velikog interesovanja stranih investicionih fondova, osiguravajućih kompanija, stranih banaka upravo za naše državne hartije od vrednosti, za naše državne obveznice, zato što smo mi postigli makroekonomsku stabilnost.Takođe, i juče smo ostvarili istorijski uspeh, juče smo oborili rekord i emitovali smo državne evroobveznice sa rokom dospeća od 20 godina i sa stopom prinosa od 3,5% ili sa kamatnom stopom od 3,5% u ukupnoj vrednosti od 150 miliona evra.Inače, do sada smo emitovali državne obveznice sa maksimalnom ročnošću do 15 godina, a juče sa ročnošću od 20 godina. Ovo je ogroman uspeh i sve pohvale resornom ministarstvu i, naravno, Narodnoj banci Srbije.Inače, u prethodnoj godini odgovornom politikom uspeli smo da smanjimo

agencije kažu da nam se kreditni rejting poveća i da je kreditni rejting Srbije pozitivan. Dakle, uspeli smo da smanjimo kreditni rizik Srbije.Kada je reč o zaduživanju prethodne vlasti, oni su se zaduživali po kamatnim stopama od 7% i 8% i to za finansiranje, odnosno za isplatu penzija i plata i za servisiranje dugova javnih preduzeća. Dakle, oni su se zaduživali za potrošnju, a mi kada se zadužujemo, zadužujemo se za se za finansiranje i za ulaganje i za realizaciju infrastrukturnih projekata. Dakle, obezbeđuje uslove iz čega ćemo moći mi i naredne generacije da vratimo te kredite.Da se prethodna vlast nije zaduživala pod ovako nepovoljnim uslovima, mi bi sada imali nivo javnog duga od 35% BDP-a. Verovatno se pitate kako je to moguće? Pa, ako imamo u vidu da je vrednost javnog duga u ovom momentu 23 milijarde evra i ako uzmemo u obzir da je sadašnja vlast samo po osnovu kamata prethodne vlasti, po osnovu skupih kredita i Šoškića i Đilasa i Jelašića i Dinkića, isplatila sedam milijardi evra, dakle, samo po osnovu kamata i kada od tih 23 milijardi evra javnog duga oduzmemo

mi dobijemo procentualno učešće javnog duga od 35%. Dakle, samo bez kamata na te skupe kredite po osnovu kojih nas je zaduživala prethodna vlast.Dakle, u daleko boljoj situaciji bi bili da se prethodna vlast nije zaduživala za potrošnju i da nije tako neodgovorno trošila novac. Mi kada se zadužujemo, zadužujemo se po osnovu povoljnih kredita, sa kamatnim stopama oko 0,5% i to je sve transparentno. Ugovori o zajmu mogu da se vide na sajtu Narodne skupštine, i vidi se kolika je kamata i rok dospeća i svi uslovi iz kredita, dakle, ništa ne krijemo, naprotiv, imamo sa čim da se pohvalimo.Mi, zapravo zbog povoljnog kreditnog rejtinga naše države imamo povoljne uslove kod međunarodnih institucija, kada je u pitanju za realizaciju naših infrastrukturnih projekata.Sad se neko pita zašto se mi uopšte zadužujemo? Pa, i porodice i svaki građanin u Srbiji kada želi da kupi stan, automobil, vikendicu, apartman, uzima neki kredit i poslovna banka propisuje odgovarajuće uslove, pa taj građanin isplati neko procentualno učešće. Kada sve to prenesemo na državu, država za realizaciju infrastrukturnih projekata, za izgradnju putne infrastrukture, za izgradnju zdravstvenih centara, itd, se zadužuje za to procentualno učešće koji građani plaćaju. Država obezbeđuje u budžetu Republike Srbije, a ostatak za realizaciju, izgradnju nekog puta ili tako, isplaćuje se iz zajma, i to još jednom naglašavam pod izuzetno povoljnim uslovima.Sve ovo o čemu sam govorila, da ne pominjem sve one realizovane infrastrukturne projekte o kojima su govorile moje kolege i ministri u prethodnim danima, je rezultat odgovorne politike sadašnje vlasti. Đilasovci neka nastave da se svađaju ko će na izbore, a ko ne, neka nastave da vređaju i da prete , neka nastavljaju da izmišljaju svakodnevne afere, a SNS nastaviće nastaviće da se bori i da obara sve rekorde, i kada je u pitanju makroekonomska stabilnost i kada je u pitanju privredni rast i razvoj. Hvala. Zahvaljujem koleginice Čarapić.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.Da li neko želi reč?

od onih da je poželjno da se mi zadužujemo, da smo dovoljno ekonomski i finansijski sposobni, da to ne sačinjava nikakve probleme, do onih koje jednostavno ne možemo da razumemo, da u stvari emitovanje hartija od vrednosti služi za izgradnju puteva i za izgradnju uopšte infrastrukture.Do duše, autor ove rečenice nije trenutno prisutan, pa onda nema smisla da polemišemo. Koja je logika stvari i zbog čega dižemo te kredite, kad već emitovanje hartija od vrednosti obezbeđujemo, kako je to ministar najavio, milijardu po veoma povoljnim uslovima, u budućnosti, na to se računa, šta će nam onda ovi krediti? Ne trebaju nam krediti.Imamo potreban novac, čak šta više, ako je novac ovako ostvaren, onda smo mi u velikoj prednosti, onda ne moramo da uzimamo strane izvođače za ove infrastrukturne objekte, kao što su autoputevi. Ne mogu da nas ucenjuju sa kreditom, sa kreditnom linijom kako su to objasnili. Jer, kad stranci daju kredit, oni kažu dobićete kredit, ali izvođač radova mora da bude onaj koga oni preporuče. Tako smo čuli, tako su nam rekli.Znači, rekli.Znači, bolje je uzimati, po nama, pod znacima navoda, logičnije je uzimati ovako milijardu, pa ulagati tu milijardu sa svojim izvođačima,

ekonomije.Ovde se pravi neka konfuzija. Jeste suština da je povoljno sada tržište, kada su u pitanju hartije od vrednosti, ali nemojte zaboraviti, mi smo vam govorili na primeru Grčke, setite se koliko su ovi sa zapada podržavali Ciprasa. Hvalili ga, rekli – ovo je novo na nebu ovo je vrhunski ekspert iz oblasti ekonomije. Šta je njegov zadatak bio? Zadatak je bio da dodatno zaduži Grčku, da ne kažemo prezaduži. I šta su mu predložili? Rekli su – emitujte hartije od vrednosti, pod veoma povoljnim uslovima, mi ćemo vam pomoći da se te hartije od vrednosti realizuju, jer Grčka je veoma povoljna za takve finansijske transakcije. I šta je doživela Grčka? Emitovala je hartije od vrednosti. Ko je zaradio? Zaradila je Centralna evropska banka. Ko najviše kada se to podeli? Najviše Nemačka. Šta je Grčkoj ostalo? Ostao je dodatni dug.Nemojte tako da gledate stvari. To što je prividno povoljno i što bi bilo dobro, treba veoma oprezno. Nemamo ništa protiv da se izgrađuje, da se gradi, da se podiže infrastruktura, ali gledajte jednu stvar, vi nemate u suštini razvijenu privredu. To što govorite gospodo, što nam objašnjavate da je BDP u Srbiji

Pogledajte u toj strukturi koliko vam učestvuju strane kompanije. Ne možete baš da se oslonite na njihovu dugovečnost ili dugotrajnost na ovom tržištu. Pokupe sve svoje mašine, stave u kamion i odoše, šta ćemo mi?Drugo, moramo da razvijamo industriju svoju i privredu. Dosta je bilo tih zamajavanja kako nas hvali zapad, kako smo u regionu vodeći. Jeste, drago je svakom ili psihološki bolje rečeno je veća stabilnost kada vam je dinar stabilan. Nekako se čovek oseća sigurnije, ali vas samo podsećam, drage kolege većina ovde, bar koliko vidim pamte Avramovića. Preko noći je proglašeno, kurs, paritet jedna marka, jedan dinar. Pored hiperinflacije, samo preko noći došao Avramović, došao neko ko će preporoditi, jedna marka, jedan dinar.Mi

proricali nam sudbinu da nema od nas ništa, da smo mi ti koji najcrnje iznosimo da ne znamo, da se ne razumemo u ekonomiju. I kako se to realno odrazilo na privredu? Katastrofalno.To je bilo samo da bi se preko cena usluga, preko cena proizvoda izvukli one devize iz slamarica. Ako je vama nerealan kurs, niska primanja, ne možete da servisirate svoje obaveze, morate uzimati ono što ste ostavili za ne daj Bože, za crne dane.Kako se ovde radi? Radi se sa velikim delom novca koji dolazi od dijaspore. Ne zaboravite, to je blizu četiri milijarde koje se sliju svake godine, ali pitanje je dokle će to? I to se postavlja pitanje, kako se ostvaruje kurs na bazi ponude i potražnje, zainteresovani su strani ulagači, pitanje je dokle će i to trajati. Sve je to veliko pitanje. Mi se moramo pripremati jer nam najavljuju, ne da govorimo iz loših namera, nego to zna i ministar, najavljuju i te kako, nagoveštavaju da može da bude svetska ekonomska kriza.Ne možemo tako sad da iznosimo ovde da je nagrađen ili proglašen za najboljeg… Ja vam samo navodim jedan primer Argentine. Argentina je bila najviše hvaljena država prilikom sprovođenja reformi. Hvalili Argentinu, Amerikanci prednjačili, Svetska banka, govorili da je to pravi primer. Da bi slikovito bilo prikazano, čak je i onaj kriminalac Zoran Đinđić kupio tamo imovinu, pa kad je došlo do ostavinske, kad je ubijen, žena samo što nije pala u nesvest kad je videla da ima tamo ogromnu imovinu, ali je kupio, mislio da je tamo povoljno. Šta se desilo? Krediti, krediti, zaduživanje i u jednom trenutku, kada se pobunio narod, građani se pobunili, nisu mogli da žive od te lepote kako su oni njima to nametali, došlo je do pobune, došlo je do promene vlasti, šta su rekli ovi iz Svetske banke i MMF? To je unutrašnje pitanje vas u Argentini, političko pitanje ko će vam biti na vlasti, ali dug ostaje, dug morate da vraćate.Nemojte da srljamo, nemojte da iznosimo podatke da bi mi zadovoljili svoju sujetu ili da bi prikazali mnogo bolju situaciju nego što jeste. Ne treba je ni umanjivati, ali ne treba se baš toliko ni hvaliti. Juče smo slušali hvalospeve ovde, 350 km puteva. Pa, čekajte, zar ne stoji činjenica da je prethodna, kako vi kažete, vlast zadužila se 1,5 milijardi evra za izgradnju Koridora 10 za obilaznicu oko Beograda. To je ranija vlast uradila. Da li je to realizovala? Nije realizovala, ili je delimično realizovala, ali se ona zadužila. Ranije su emitovane obveznice na strano tržište, emitovano je oko četiri milijarde evra, u domaćem 9,9 milijardi. Pogledajte podatke, to su relevantni podaci.Dug, javni dug Srbije 2012. godine je bio 15 milijardi. 2015. je 24 milijarde. Pogledajte malo strukturu zaduživanja, najvećim delom u emitovanje hartija od vrednosti. Kako se može Kako se može izaći iz toga? Može ako se pametno iskoristi i ako se svoja privreda pokreće, ako se pokreće ona privreda gde više učešća ima pamet, a ne rad, fizički rad. To što se nameće razmišljanje, mi ćemo savremenu tehnologiju da uzmemo od stranaca, nema je u tolikom obimu, gospodo, na tržištu Srbije. Nisu stranci ti koji će ovde savremenu tehnologiju da instališu da bi srpski inženjeri ili stručnjaci to učili. Ne, njima je stalo da srpski inženjeri i stručnjaci idu u inostranstvo. To je realnost, u toj realnosti živimo.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovani ministre sa saradnikom, poštovane kolege narodni poslanici, ministar finansija, gospodin Siniša Mali, je već pomenuo u uvodnom izlaganju da godinama težimo da se uključimo na listu J.P. Morgan indeks obveznica. Sada smo i zvanično nadomak toga, jer Američka investiciona banka i finansijska institucija J.P. Morgan, kako je objavila, da su vrlo pozitivni izgledi za uključivanje dinarskih obveznica Republike Srbije na ovu listu. Pozitivna odluka se očekuje do juna ove godine.Na ovaj način Srbija ulazi u red globalno atraktivnih investicionih destinacija. Jedna od vodećih finansijskih institucija J. P. Morgan u izveštaju o očekivani makro-ekonomskim i finansijskim kretanjima u zemljama u razvoju za 2020. godinu, ocenila je da je srpski dinar jedna od dve valute koje su potpuno realno vrednovane.Emitovano je 150 miliona o obveznice na 20 godina denominovane u evrima po prvi put. To znači samo jedno, vraćeno je poverenje u našu zemlju, jer ako je neko spreman da uloži svoj novac na 20 godina, znači da je siguran da će Srbija ne samo biti sigurna i stabilna zemlja, nego će i stalno napredovati. u prevodu znači da baza investitora koji ulažu u našu zemlju će biti dodatno proširena, a Srbija će biti otvorena za pristup najširoj grupi eminentnih ulagača u svetu.U pregovorima Srbije sa EU nedavno je otvoreno Poglavlje 4 – slobodno kretanje kapitala, što je priznanje da Srbija ima uslove za buduće povezivanje sa evropskim tržištima, i da se pregovara uključenju Srbije u „Juroklir“ banku do kraja ove godine.Sve ovo govori da i drugi veruju u stabilnost i napredak Srbije na dugi rok. Hvala. Zahvaljujem.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Olivera Ognjanović.Izvolite, koleginice. **Olivera Ognjanović** Zahvaljujem, predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, Srbija se prošle godine vratila na međunarodno tržište kapitala gde je imala dve veoma uspešne emisije evro obveznice i to po do sada najnižim kamatnim stopama.Činjenica je da efikasno tržište kapitala i poverenje investicione javnosti predstavljaju preduslov za dalji razvoj Srbije. Zato će strani investitori i fondovi moći na brz i efikasan način da ulažu u domaće hartije od vrednosti i u srpsko tržište kapitala.Vlada Srbija će u narednim danima, kao što je već pomenuto, ponuditi 150 miliona vredne državne hartije, s tim da se obveznice prvi put nude na rok od 20 godina. Ali, ovo je potvrda da je finansijski sistem Srbije siguran, stabilan i jak sa ciljem da još više ojačamo poverenje domaćeg stanovništva u domaću valutu, da se poveća učešće depozita stanovništva i privrede, da se smanje valutni rizici.Na kraju 2019. godine Agencija „Standard i Purs“ povećala je kreditni rejting Srbije sa pozitivnim izgledom za dalje poboljšanje. Razlog tome je spuštanje nivoa javnog duga i dobri fiskalni rezultati, odnosno suficit u budžetu, kao i nivo stranih direktnih investicija. Uz to, ovo znači i povećanje kreditnog rejtinga što za sve građane i preduzeća znači niže kamatne stope i bolje uslove finansiranja. Ovo podstiče da preduzeća više investiraju, proizvode, zapošljavaju, što vodi ka privrednom rastu.Na sajtu Republičkog zavoda za statistiku je dat podatak da je realni rast BDP u trećem kvartalu 2019. godine u odnosu na isti period prošle godine, iznosio 4,8%, odnosno da je u Republici Srbiji u 2019. godini ostvaren rast od 4% BDP u odnosu na 2018. godinu. Dinar prema evru ima nepromenjenu vrednost na mesečnom nivou, a u odnosu na 2019. godinu 0,5%.Upravo to su pokazatelji i rezultati reformi koje je započela prethodna i nastavila ova Vlada. Zahvaljujem. Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnikom, tokom perioda od 2000. do 2012. godine politika koja je vođena nije bila u interesu građana, već u interesu finansijskih centara moći kojima su građani bili na poslednjem mestu. To su naši građani prepoznali, tako da su na poslednjim izborima ključni kreatori politike u proteklom periodu od 2000. do 2012. godine ostali ispod cenzusa, a politika koju vodi Aleksandar Vučić i SNS dobila dobila je rekordnu podršku u posleratnoj istoriji višepartijskog sistema u Srbiji. Zato smatram da treba govoriti o onome šta je rađeno u vreme prethodnog režima iz jednog važnog razloga, prosto da se to više nikada ne ponovi.Naši sugrađani su bili direktno pljačkani, ali suptilno, po zakonu, namerno ili neznanjem, ali uvek pogrešnom politikom prethodnog režima i rukovodstva NBS do 2012. godine. Politikom visoke referentne kamatne stope, koja je do 2012. godine iznosila čak 11,75%, kreirao se poslovni ambijent idealan za špekulacije i ulazak vrućeg novca u zemlju, čiji cilj nije bio da se plasira srpskoj privredi i građanima, već da profitira na visokoj kamatnoj stopi, a to je trošak koji su plaćali građani. To je trošak koji je, uz druge uzroke, dovodio zemlju na ivicu bankrotstva. Razlozi za ovakvu politiku često su razumljivi, a na naše pitanje zbog čega su narodne pare prelivane svetskim finansijskim centrima, odgovarano je da je sve to bilo po zakonu. Na naše pitanje da li je to bilo moralno, odgovarali su da su morali. Niti je bilo moralno, niti je moralo. U pitanju je bila pljačka naroda.Ovako je to izgledalo za običnog građanina do 2012. godine.

jer je NBS vodila politike visoke referentne kamatne stope, pa su banke dobijale visoki profit ne radeći ništa, samo plasirajući novac NBS. Dakle, naš sugrađanin da bi podigao kredit od 100 evra glavnice plaćao bi na kraju 38 evra kamate mesečno. Danas je to moguće zadužiti sa dinarskim kreditom i po kamatnoj stopi od 5%. Kada naš sugrađanin danas ode u banku dobije isti kredit i na 100 evra glavnice plati 11 evra. Matematika je egzaktna nauka, a ekonomski zakoni su neumoljivi.Dakle, ponoviću, ekstra profit su banke izgubile, jer je NBS od 2012. godine počela da radi u interesu građana. To je činjenica i to su brojke. To je novac koji ostaje građanima, koji ne ide u banke i to je inflacija koja je sa 12,9% smanjena na kratkoročnih 2,5 ili dugoročnih 3%. Za koga ovo nije istorijski uspeh? To je stabilnost cene i kursa koja omogućava privredi da planira, da se ne bavi kursom i špekulacijama, već da proizvodi novu vrednost. To je stabilnost koja omogućava građanima da se zadužuju po niskoj kamatnoj stopi i da im rata ne raste.

Hvala vam, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre, nećete mi zameriti, nisam stigla u načelnoj raspravi da govorim o nekim stvarima, pa za početak želim samo na kratko da se osvrnem na Sporazum o zajmu između Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na poljoprivredu, a svakako je u delokrugu rada Ministarstva finansija. Zaista, ja ovde često nisam govorila o poljoprivredi. Želela bih da vam prenesem neka razmišljanja i neka ulaganja iz lokalne samouprave iz koje ja dolazim, ali bih na kraju želela i da vam postavim neka pitanja.Jasno nam je i dobro je što je 54 milijardi dinara opredeljeno u budžetu za poljoprivredu i ja pozdravljam napore Vlade Republike Srbije da se poljoprivreda unapređuje.Što se tiče ovog sporazuma, on podrazumeva više od 45 miliona evra za konkurentnu poljoprivredu. Zbog građana Srbije koji se bave poljoprivredom važno je govoriti o ovoj temi i objasniti im o čemu se tačno radi. Želim samo da kažem da ovaj projekat podrazumeva povećanje produktivnosti i jačanje tržišnih veza malih i srednjih poljoprivrednih proizvođača, davanje podrške novim investicijama, ali i bolju komunikaciju države sa proizvođačima.Cilj ovakvog sporazuma je svakako reforma poljoprivrede i poljoprivredne politike u smislu ulaganja u ruralni razvoj, ali i u smislu korišćenja javnih resursa npr. u vidu subvencija. Možda ne znate, ali teritorija grada Niša obuhvata čak 61 selo. Opština sa koje ja dolazim, a to je gradska opština Crveni Krst u Nišu, obuhvata 23 sela i veliki broj obradivih površina i teritorijalno je najveća gradska opština u Nišu. Čelnici opštine su kao prioritet za 2020. godinu, prilikom kreiranja lokalnog budžeta, prepoznali izgradnju atarskih puteva, za čije namene je izdvojeno miliona dinara. Na taj način bi ljudi lakše i brže mogli da dođu do svojih parcela i da sačuvaju mehanizaciju od oštećenja.Želim da vam kažem i da opština Crveni Krst pomaže i podstiče udruživanje poljoprivrednika u proizvodnji mleka za prerađivačku industriju.U 2019. godini imali smo situaciju da su se podneti zahtevi građana najčešće odnosili na izgradnju plastenika, nabavku mehanizacije i nabavku različite opreme. Za prošlu godinu je zbog toga bilo izdvojeno iz gradskog budžeta čak 50% više sredstava u odnosu na 2018. godinu. Izdvajanja iz budžeta grada za poljoprivredu u 2020. godini iznosiće 103 miliona dinara. Oko 60 miliona dinara grad će davati za subvencije i ono što je dobro je što grad vraća i po 80 i po 90% sredstava

ako uzmemo u obzir da imamo pet gradskih opština koje nemaju status jedinice lokalne samouprave, da li takva gradska opština može konkurisati kod Ministarstva za neku pomoć, učešće ili subvenciju da bi lakše mogla i rasterećenije da uđe u projekat izgradnje atarskih puteva? Ukoliko to nije moguće, da li postoji mogućnost da grad konkuriše za neka sredstva kod Ministarstva, pa da ih kasnije prebaci kao transferna sredstva ili na neki drugi način gradskim opštinama da bi mogle da ispune plan koji su postavile krajem 2019. za 2020. godinu? Zahvaljujem unapred. Svakako da ovaj amandman ne treba prihvatiti, jer zaista ne znam odakle predlagaču određeni parametri, cifre, to nigde ne piše, nigde ne postoji, nikad se nije desilo. Izgleda da je to sanjao negde. Ili on zamišlja da to tako treba da bude?Republika Srbija ima konačno stabilne finansije. E sad, oni koji ne samo da nam nisu u tome pomagali, nego su stabilizaciju i fiskalnu sigurnost i želju Republike Srbije na svakom koraku ometali, predstavljali građanima kako ih država pljačka, kako ih ministri pljačkaju, sad će oni nama da govore kako trebamo da raspolažemo novcem koji smo uštedeli i koji nameravamo da trošimo isključivo u korist građana Republike Srbije. Mogu da im poručim samo da su zakasnili sa tom pričom. Republika Srbija je finansijski stabilna zemlja.Kada neko spominje emitovanje državnih obveznica, nemojte da vadi moje reči iz konteksta. Naši krediti, na koje mi dajemo saglasnost, su isključivo programski. Kao što je, recimo, sada ovaj koji dajemo za izgradnju dečije klinike u Tiršovoj. Znači, ne može novac nigde da bude upotrebljen nego za izgradnju toga. Za druge kredite koje dajemo garancije takođe ne mogu da budu upotrebljeni, ni jedan jedini dinar, evro, cent ili bilo koja druga valuta, osim na ono na šta mi dajemo saglasnost.E sad, postoji ta priča čuvena oko tih evro obveznica, to je započeto još 2005/2006. godine, ali najveći deo tog novca u stvari, ne najveći, nego to je regulisano Zakonom o budžetu. Kakve veze to ima sa izgradnjom puteva, škola i bolnica? To reguliše Zakon o budžetu.I sad, najlakše je kad običan građanin to ne zna, da vi to navedete i napravite priču koja vama odgovara i da ga potpuno zbunite. Jeste, neko ko nije bio dovoljno odgovoran zadužio je državu i državnim hartijama od vrednosti. Jedan deo tih državnih hartija od vrednosti isplaćujemo iz redovnih prihoda, jedan deo tih starih državnih hartija od vrednosti isplaćujemo tako što emitujemo nove, sa mnogo manjom kamatom, da bi platili one stare, sa mnogo većom kamatom. Potpuno ekonomski, zakonski i na svaki drugi način legitimno.Nemojte više da izvrćete priče da je sada nešto povoljnija situacija na finansijskom tržištu u svetu i Evropi nego što je bila pre osam ili devet godina. Nije. I ko to meni bude rekao, otvoreno ću da mu kažem da laže. Bez ikakve kočnice. Jer, znate, može neko da ne govori istinu i da ne zna da to nije istina, to razumem, ali da neko zna da to nije istina a upravo na tome zasniva svoj politički program i koncept, nije ništa drugo nego običan lažov.Znači

mogao je da podigne povoljniji kredit nego Republika Srbija do 2012. godine. Pa, šta se to onda promenilo? Nemojte te stvari više da iznosite.Nemojte da mešate kredite koje danas imamo na našem tržištu, koji su u dinarima, zato što su pojeftinili iz razloga smanjenja referentne kamatne stope. A manja referentna kamatna stopa je nastala zbog boljih rezultata koje ima privreda, da bi se smanjio pritisak na državu kroz referentnu kamatnu stopu i da bi novac koji imaju banke išao privredi i stanovništvu.Ko to želi da razume, on razume. Ko to razume a govori drugačije je običan lažov. Ništa više. Samozvani stručnjak koji će veštim baratanjem podataka koji nemaju nikakve veze sa ekonomskom logikom i naukom da pokuša da zbuni običnog građanina, da bi rekao - evo, Aleksandar Vučić ne zna šta radi.Znamo mi odlično šta radimo. Znate i vi odlično šta mi radimo. I to vam najviše smeta, iako svi od toga imate koristi. Ne lično, ali imate korist kroz bolje puteve koje koristite, imate korist kroz bolje uslove života, imate korist što nema inflacije, imate korist što nacionalna valuta ne pada, imate korist što članovi vaše porodice žive u boljoj i lepšoj državi, ali mali, sitan interes, koji je politički, izgleda mi da je nekima važniji od njihove sopstvene porodice.

Ne, ne želim.Želim da obavestim kolege poslanike i javnost da mi srpski radikali principijelno smo zauzeli stav - sa podvojenim ličnostima više nećemo polemisati, niti replike tražiti.

pritiskom na dugme, oduzima osnovno sredstvo poslaniku, pravo da govori, to je samo pitanje kada će to dugme ili taj prekidač da bude, ne daj bože, primenjen u nekoj budućnosti za neke druge svrhe. Kad on oduzima reč, spreman je, bogami, i nešto mnogo veće i važnije da oduzme. Mi to znamo. To je psiha čoveka. To je podvojenost ličnosti. To se zove stručno, evo, profesor je tu, nije sad trenutno, to je jedna vrsta šizofrenije.

To je potpuno jasno.Što se tiče ovog amandmana, mi samo želimo da na neki način upozorimo i da prikažemo naše viđenje čitave ove situacije. Nije naše viđenje zasnovano na političkim manipulacijama, nego na realnim osnovama.Vi ovde stalno

I sada je prognoza da je 2019. godine to završeno na pet milijardi, i ovih 23, to je 28 ukupno duga Srbije. Nemojte da zanemarujete to. Mora javnost da zna. Ne bavimo se mi manipulacijama, srpski radikali, mi samo iznosimo ono što vide svi ljudi od struke,

izrekao. To je jedno najobičnije vaspitanje, stvar vaspitanja, kulture, lepog ponašanja, nešto što ponesemo iz porodice.Zamislite na šta bih ja sebi ličio kada bih rekao da dajem ministru, Zorani Mihajlović, dršku! Na šta to liči? Da ne govorim šta se sve juče dešavalo.Nisam ja podvojena ličnost, ja tako nešto bezobrazno, nevaspitano, ne mogu da kažem. Ali, neki nemaju te kočnice i to je najveći problem.Nemaju kočnice ni kad su u pitanju ovakve gluposti u vezi ekonomske situacije. Kaže se - raste uvoz u odnosu na izvoz. Ma, pazi bogati. Godine 2012. je uvoz bio pokriven sa 56 ili 62%,

to izgleda veće. To je isto kao kada neko platu ima 300 evra, ima kredit koji otplaćuje, 100 evra, i neko ko ima platu 1.000 evra otplaćuje kredit od 150 evra. E, to su te razlike. Pa kaže, ovaj ko ima 1.000 evra, on, znate, više plaća kredit, on je u mnogo težoj finansijskoj situaciji.E, tako, sa tim podacima se ovde barata, da bi se obični građanin zbunio.Nema tu nikakve priče ni o podvojenoj ličnosti, nema tu nikakve priče ni o njihovoj principijelnosti. Ima problem što moje argumente, argumente koji su zasnovani na politici SNS, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, ne mogu da pobede, pa je najlakše tako da optuže, da izmisle, da ne govore istinu. Nije bitno ni to ko će koga tu da pobedi i nadgovori u Narodnoj skupštini.Kao što je i sam kolega rekao, za nekoliko meseci, već i nedelja, imaćemo izbore, pa će građani da presude ko je kakav bio, kakve rezultate ima i ko treba da vodi Republiku Srbiju. Izgleda mi da to neke u ovaj sali najviše boli. Zahvaljujem, kolega Arsiću.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Izvolite. **Muamer Zukorlić** Poštovani prisutni, među ponuđenim predlozima zakona, cenim da je Zakon o popisu veoma važan za sve građane ove zemlje, a pogotovo i za nas Bošnjake, a tim pre što smo pre 10 godina, tačnije 2011. godine, imali određene probleme sa popisom, s obzirom da je tada prostor Sandžaka, tačnije Bošnjaci, još konkretnije pripadnici Islamske zajednice, bili su izloženi brojnim torturama tadašnje Tadićeve Vlade i vlasti i to skoro svakodnevna praksa zloupotrebe policije protiv institucija Islamske zajednice, protiv protiv njenih pripadnika. Ali, ono što je otežavalo celokupnu situaciji jeste da su najčešće svi ti događaji, torture i zloupotrebe poluga i sudskih i policijskih vlasti protiv Bošnjaka u Sandžaku prolazili ignorisani od strane medija, jer je to slovila tzv. demokratska vlast. Onda, toj demokratskoj vlasti je bilo dozvoljeno sve i svašta i nedemokratsko ponašanje.Tako da, eto, mi, hvala Bogu, dočekasmo i da ta demokratska vlat padne i nadam se, ako Bog da, da više nikad takvu demokratsku vlast nećemo imati.Iskustva koja od tada nosimo su veoma ozbiljna, posebno sa popisom, jer tada mi, a to znači jedan veoma značajan broj građana bošnjačke nacionalnosti nisu sudelovali na popisu. Dakle, popis je bio delimično bojkotovan i to zapravo znači da popis nije uspeo i to znači da mi nismo imali validne podatke o tom prostoru vezano, pre svega, za stanovništvo, ali i za sve ostale stavke koje su se ticale popisa.Tako da, raduje me da ćemo evo i ovim zakonom koji, donekle unapređuje popisnu proceduru, tehnološki je, takođe, dorađuje, nadam se imati naredne godine atmosferu koja će zasigurno biti drugačija. Verujem da neće biti povoda niti za niti za jednu grupaciju da izbegne popis, odnosno da pozove na bojkotovanje popisa.Popis je veoma važan, kako za buduće ekonomske projekcije razvoja, za praćenje opšteg demografskog stanja, ali isto tako za pripadnike nacionalnih zajednica, a to u našem slučaju znači i za pripadnike bošnjačkog naroda u Srbiji. Od izuzetne važnosti jeste da imamo precizne popisne podatke kako bismo mogli i na tom temelju ostvarivati sva ona kolektivna prava koja nam prema Ustavu pripadaju i koja želimo zajednički sa svim polugama državnog sistema i dalje da unapređujemo.Takođe, smatram veoma važnim i radosnom vešću što ćemo konačno otkloniti poslednje administrativne prepreke i za izgradnju zgrade

koliko roditelja, odnosno dece i sa područja Sandžaka je upućeno na ovu kliniku i to je zasigurno nešto što će biti od velike koristi građanima.Međutim, ono na šta želim ukazati jeste da je bolnički centar u Novom Pazaru u poslednje vreme preopterećen, s obzirom da širi deo regije zapravo je upućen na tu bolnicu i da bi morali ponovo razmotriti mogućnost potom i izgradnje kliničkog centra u Novom Pazaru, s obzirom i da geografski imamo sva tri, odnosno četiri klinička centra su zapravo geografski na jednoj trećini teritoriji države Srbije.Znači, sva četiri klinička centra su smeštena na severoistoku zemlje, dakle, Niš, Beograd, Kragujevac i Novi Sad, dok ostale dve trećine zemlje, znači, celi jug, jugozapad, zapad zemlje su bez kliničkog centra, što zapravo opterećuje i ove kliničke centre, ali isto tako i komunikacijsku mogućnost transporta, odnosno prevoza bolesnika.Zato smatram od izuzetne važnosti, ne samo usko interes vezan za Novi Pazar ili Sandžak koje je, takođe, napadnut i sa severa Crne Gore i sa severa Kosova, sa pacijentima. U tom slučaju bi to značilo otvaranje novog prostora za lečenje, ono što je neophodno i od interesa za sve nas. Hvala. Zahvaljujem, kolega Zukorliću.Uvažavam i poštujem vaše mišljenje i stav, nisam želeo da vas prekidam, ali još uvek nismo došli do Zakona o popisu, govorimo o amandmanu na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić. Ali, u redu je. Nisam imao nameru da vas prekidam.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. **Marijan Rističević** Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, svi se mi sećamo kako su ovi nesrećnici koji bojkotuju rad Narodne skupštine, ali ne bojkotuju kasu države Srbije, kako su čuvali kurs. Kupovinom na tržištu su pokušali, ali uprkos trošenju deviznih rezervi kurs je za nekoliko godina sa 78 dinara otišao na 120 dinara, na 120 dinara, odnosno 118 dinara. Toliko je bio u junu 2012. godine, danas je čak nešto niži.Očuvati kurs sedam godina, a pri tome uvećati devizne rezerve, to nešto znači.

zato što su strane investicije donele i tržišta na kome su robe koje se proizvode plasirane.Naša ekonomska stabilnost počiva na industrijskoj proizvodnji prerađivačkoj.

Eldorado i po platama koje su bile za 150 evra veće nego u Srbiji. Danas su plate u Srbiji veće nego u Crnoj Gori. Javni dug Crne Gore, a to je možda i razlog zašto Milo Đukanović konvertuje ekonomska i socijalna nezadovoljstva prema SPC i prema srpskom pitanju u Crnoj Gori, želeći nekom krizom da izbegne odgovornost za sve teži položaj Crne Gore. Ne želim Crnoj Gori ništa loše, ali moram da uporedim, da srpski narod zna, da se Srbija ekonomski oporavila, da se uspravila, da javni dug Srbije, uprkos tome što smo napravili 320 kilometara 50%, uprkos tome što nam se diže industrijska proizvodnja, što se dižu fabrike, industrijske zone, Srbija ima javni dug 50% u odnosu na BDP i kreće u novi investicioni ciklus kroz javne investicije od 15 milijardi u narednih pet godina. Uprkos svemu dug Srbije nije prešao 50% i daleko je ispod onih propisanih 60% u Evropi.Dug Crne Gore je preko 80%. Godišnje rast duga u Crnoj Gori je 600 miliona evra, Crna Gora srlja u velike ekonomske nedaće. Srbi u Crnoj Gori treba da znaju, da budu pažljivi, da izbegavaju svaku opasnost da Milo Đukanović ne pokuša nekim sukobima da amnestira sebe od odgovornosti za težak socijalni ekonomski položaj građana Crne Gore, a time i

1,5 milijardi, a mislim u 2019. godini kada dobijemo konačne podatke da su prihodi od turizma 1,7 milijardi ili 70% više od Crne Gore koja ima more i taj potencijal ne koristi zahvaljujući lošoj ekonomskoj politici Mila Đukanovića, zbog čega verujem podsvesno su se pobunili i crnogorski građani koji nisu pravoslavne veroispovesti i srpske nacionalnosti.Crna Gora takođe

da ne nasedaju na „fore“, kako to mladi kažu, Mila Đukanovića, već da ga jure i zbog ekonomskih nedaća a ne samo zbog otimačine ili pokušaja otimačine imovine Srpske pravoslavne crkve. Hvala.

i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, Narodna banka Srbije je institucija koja je suštinski zaslužna za stvaranje ambijenta koji dovode do značajnih i vrlo pozitivnih promena u privrednom razvoju Srbije, a posebno u Leskovcu.Posle dugogodišnjih tavorenja, svedoci smo otvaranja velikog broja radnih mesta u proizvodnim pogonima koji su osnovali kako domaći, tako i strani investitori. Zahvaljujući monetarnoj politici koja je dovela do stabilizacije cena i kretanja inflacije u apsolutno planiranim okvirima kao i kursa koji je omogućio privredi da planira umesto da spekuliše, veliki broj preduzeća je odlučio da svoju proizvodnju pokrene i uveća u periodu od 2012. do 2019. godine, baš u Leskovcu.Istakao bih „Džinsi“, „Falke“ „Juru“, „Autostop“, „Interiors“, „Tera stil“, „Mladost“, „Mlekara Leskovac“, „Nevena kolor“ i mnoge druge. Ti privredni subjekti su otvorili pre 6.000 novih radnih mesta u pomenutom periodu, što je, priznaćete, značajan zamajac za Leskovac, da se ponovo uspostavi i nametne kao industrijski centar juga Srbije, što je pozicija koju je davno izgubio a posebno katastrofalnom privatizacijom, pljačkaškim privatizacijama u periodu od 2000. do 2012. godine.Ne treba zaboraviti i poljoprivrednu proizvodnju. Politika koja posebnu pažnju posvećuje poljoprivrednim proizvođačima i politika subvencija i plaćanja, uvela je u legalne tokove značajne iznose platnog prometa, a iznos i obim poljoprivredne proizvodnje u leskovačkom kraju, značajno raste iz godine u godinu.Pored

koji su listom tržno opredeljeni, nalaze razumevanje za ovo kretanje a često u neposrednom razgovoru ističu da poslovanje nikad nije bilo sigurnije i da je plasman proizvoda uvek moguć uz domaćinsku i vrlo modernu proizvodnju.Ovakva proizvodnja karakteristična je za ove krajeve, pa bih istakao da saradnja između proizvođača i lokalne samouprave koja se zasniva na razumevanju i pomaganju, a nikada na ucenama ili blokadama, koje nanose štete svima.Leskovački poljoprivrednici, a mnogi od njih važe za vrlo imućne domaćine uvek ističu da je posao kojim se bave težak, da zarada nije moguća preko noći i da je potrebno mnogo rada i znanja, ali da rezultat ne izostaje.U gradu Leskovcu, na teritoriji grada, podsećam, žive najbolji povrtari i odlični voćari u našoj Srbiji. Na kraju, teškom mukom ostvareni rezultati u privredi i poljoprivredi leskovačkog kraja, kroz politiku Vlade Republike Srbije, Narodne banke Srbije, moraju se braniti od zlonamernih koji druga posla nemaju niti hoće da ih imaju, do centara moći koji su marginalizovali i kojima je onemogućeno da pljačkaju, ali koji svoju šansu i dalje čekaju.Zato moramo da istrajemo svojom politikom rada u odbrani interesa građana i privrede Srbije na odbrani ambijenta u kojem želimo da mirno i prosperitetno živimo i mi i naša deca. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Bogatinoviću.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milan Ljubić.Izvolite. **Milan Ljubić** Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, poštovani narodni poslanici, odgovorna politika Narodne banke Srbije, stabilan i predvidiv kurs dinara govori o velikom unapređenju sigurnosti i svakako ide u prilog potencijalnim investitorima, pogotovu stranim

vrednosti.Odgovornom politikom uspeli smo da uredimo finansije da povećamo kreditni rejting. Imamo i niske kamatne stope. Na taj način smanjujemo troškove kapitala za našu zemlju, smanjujemo rizik ulaganja za našu zemlju. To govori o stabilnosti i sigurnosti finansijskog sistema. To pokazuje da investitori imaju poverenje u finansijski sistem Srbije, a poverenje imaju i privrednici koji ovde otvaraju svoje fabrike. Pri tome se radi o kompanijama koje svoje poslovanje planiraju dugoročno. Investiranjem u hartije od vrednosti i odličan odziv investitora u naše hartije od vrednosti na 10 godina po kamatnoj stopi od 1,25% 1,25% znači da je Srbija atraktivna, sigurna, bezbednija za njih. To su sve rezultati ekonomske politike.Sve su ovo pokazatelji pozitivnih ekonomskih trendova koji su značajni i koji su Srbiji za veoma kratko vreme mnogostruko podigli Srbiju koja se pokrenula. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Ljubiću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Milena Turk. Izvolite. **Milena Turk** Hvala, predsedavajući.Tokom današnje rasprave u više navrata mogli smo čuti da Republika Srbija treba intenzivnije da ulaže u sopstvenu privredu i zaista kada podvučemo crtu i sumiramo rezultate, može se reći da je jasno da je strateška politika Vlade Republike Srbije, SNS, Aleksandra Vučića upravo intenzivno ulaganje u oživljavanje naše privrede i u njen razvoj, jer to je pokretač i to je prilika da naše ljude uposlimo i naše sve krajeve pokrenemo.Zaista, moram da istaknem da kada je u pitanju "Namenska" u Trsteniku, do pre par godina ova fabrika, odnosno radnici ove fabrike su radili u zaista neadekvatnim uslovima, u halama koje su prokišnjavale, u halama koje nisu imale grejanje. Primali su samo po 20% od plate, nisu imali ni zdravstvene knjižice. Nisu imali mogućnost da odu u penziju jer staž nije bio uplaćivan, nije bio povezan. Mašine su bile zastarele. Ova fabrika je bila u blokadi i samo za struju je dugovala preko 50 miliona dinara.Zaista, fabrika koja je bila na korak do bankrota je zaista na rubu propasti. Samo u proteklih nekoliko godina ova fabrika je doživela jedan preokret i već četiri godine posluje pozitivno i nema kreditnih zaduženja. Sa ponosom ističemo da su radnici fabrike u dogovoru sa direktorkom, Anđelkom Atanasković, doneli odluku da ulože u nabavku novih mašina, pa su tako od sopstvenih sredstava, ne iz kreditnih zaduženja, kupili devet novih fabrika u vrednosti od dva miliona dolara. Od države su takođe dobili novac za unapređenje mašinskog parka u iznosu od 3,5 miliona evra.Naši

samo u unapređenje uslova u kojima radnici rade, dakle u njihovu zaštitu, u sistematske preventivne preglede, u gasifikaciju, u led rasvetu, kuhinju, u sve ono što je godinama bilo zanemareno, što je propadalo i što je bilo devastirano.Zaista je jasna razlika kako su se nekadašnji predstavnici, nosioci odgovornosti ophodili prema resursima koji su im bili povereni i kakva je situacija danas.Ja moram takođe da napomenem da se sada svakog meseca za ove radnike odvaja i dodatno penziono osiguranje, već dve godine unazad, tako da su oni u mnogo boljem položaju kada dođe dođe trenutak da odu u penziju, kada će im penzije biti veće ili će moći da podignu taj novac.Zaista, jedan odgovoran odnos i prema radnicima i prema samom Trsteniku, ali i prema odbrambenoj industriji, čitava Vlada Republike Srbije donela takvu odluku da želi da podrži ove firme, da garantuje za njihove ugovore, da unapredi privredu.Mi zaista danas sa ponosom možemo reći da je Namenska nosilac i pokretač i Trstenika i Rasinskog okruga i čitave Srbije. mi možemo od onih turističkih poslanika, koji povremeno dođu u Skupštinu i vode dijalog po hodnicima, da čujemo, naravno u holu, na konferencijama, fabrikovane, izmišljene priče, namenjene samo sticanju kakve medijske pažnje i sitnih političkih poena. Ne razmišljaju o tome koliku štetu nanose i radnicima ovih fabrika i čitavoj odbrambenoj industriji naše zemlje.Miroslavu Aleksiću, koji je upravo održao takvu konferenciju u holu Narodne skupštine, nije smetalo kada su stanovnici njegovog grada zarađivali po 20% plate, zarađivali su više, ali su primali samo 20% plate. Danas mu smeta kada je prosečna plata u Namenskoj u Trsteniku, 65 hiljada dinara.Zaista se, postavlja pitanje - da li on i Marinika Tepić i svi oni koji tako olako govore i iznose neke paušalne izjave, da li razmišljaju koliku štetu nanose i odbrambenoj industriji i svim radnicima? Prosto se postavlja pitanje, da li ostvaruju interese nekih drugih, stranih zemalja, je činjenica da sopstvenoj odbrambenoj industriji i sopstvenoj zemlji nanose štetu?Umesto da slave što je Vlada Republike Srbije krajem godine donela uredbu kojom i Namensku u Trsteniku i fabriku TMO svrstava kao članice grupacije odbrambene industrije, TMO kao nosioca bazičnih tehnologija i da ih stavlja pod svoju zaštitu, da namerava da ulaže i da razvija ove fabrike i da ostvari strateški cilj države, kada je u smislu odbrambena industrija, proizvodnja vojne opreme i naoružanja. Umesto da slave što se ovaj trenutak dogodio, oni iznose paušalne izjave, neproverene. I da su iole časni ljudi, oni bi pokazali da je DRI demantovala sve te njihove tvrdnje. To bi bilo objektivno, to bi bilo časno, ali beskrupulozni ljudi samo teže da pridobiju sitne političke poene i da pridobiju sitnu pažnju.Narodna pažnju.Narodna skupština i ova velika sala, plenum je mesto gde se razgovara o ovim temama. Ovde su ih delegirali građani da predstavljaju njihove interese, a ne da turistički dođu u Narodnu skupštinu kada im se to prohte.Dužan i da svim onim ljudima, svih onih hiljadu i po ljudi koji su ga u Trsteniku podržali da ih predstavlja u Narodnoj skupštini, da objasni kog lidera tačno, kvazi lidera, podržava, da li Dragana Đilasa, koji tvrdi da su nam auto-putevi nepotrebni, da je Moravski koridor jedan preskup i nepotreban projekat, ili Vuka Jeremića, koji tvrdi da će ovaj važan koridor da poveže Kragujevac i Užice, da prosto se opredeli koga od ovih kvazi lidera podržava, jer oni ne mogu ni u okviru svoje sopstvene organizacije konsenzus da postignu. Prosto, ukoliko bi kojim nesrećnim slučajem dobili podršku građana, pitanje šta bi se desilo sa svim ovim važnim projektima, sa svim ovim auto-putevima i da li bi smo se ponovo našli na rubu propasti, kakav smo zatekli 2012. godine. Hvala.

grad.Moje kolege danas govore i iznose brojne rezultate iz lokalnih samouprava, gde je na vlasti SNS i gde zaista možemo da se podičimo brojnim unapređenjima koja su postignuta u podizanju kvaliteta života naših građana, mnogim dostignućima u kulturi, koje smo uspeli da uradimo, u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, infrastrukturi itd.Ja imam sreću da živim na teritoriji opštine Stari grad, za mene najlepšoj opštini u Beogradu, u Srbiji. Svakome je njegova najlepša, naravno. Ali, imam i tu nesreću da je u toj opštini na vlasti jedna koalicija koju predvodi Marko Bastać, poznatiji kao „kesa“.Ta osoba ili spodoba, teško je nazvati njega osobom, svakodnevno tvituje i umesto da koristi, eto, još malo vremena koliko mu je ostalo do odlaska na robiju i odlaska sa mesta predsednika opštine Stari grad, da popravi koliko može taj žalosni, tragični utisak koji je ostavio za vreme svog mandata u opštini Stari grad, on nastavlja da halucinira. Kao što sam i rekao malopre, onih preko sedam tona droge koje je zaplenjeno, proizvelo je krizu kod jednog dela opozicije i njima se svašta priviđa. Priviđa im se oružje, priviđaju im se stanovi, priviđaju im se automobili, sve upravo ono čime

Pa im se onda priviđaju stanovi, a znamo da su oni stekli, a posebno Dragan Đilas je veliki ljubitelj, obožavalac skupocenih vila po Senjaku i Dedinju. Pa, sećamo se i onog nesrećnog Miki Mausa Đelića. On je, takođe, veliki obožavalac miliona, ali samo u deviznoj valuti.Sećamo valuti.Sećamo se, takođe, Milovanovića. Sećamo se i onog iz „Otpora“, kako se zvao onaj nesrećnik, koji je posle otvarao fast fudove po Beogradu i po Srbiji. Sve je to od novca građana Srbije.Jedan Srbije.Jedan od poslednjih tih bastiona tog nesrećnog režima, pljačkaškog, Marko Bastać, poznatiji kao „kesa“, jeste, rekao bih, spodoba koja pokušava u poslednjim mesecima svog mandata da podavi sve građane Starog grada. On je sa kumova prešao na komšije, na građane Starog grada, koje svakodnevno svojim besmislenim plakatima koje lepi po ulazima na Starom gradu, pokušava da uznemiri javnost, te uvođenjem trolejbuskih linija, gde pokušavamo da poboljšavamo gradski saobraćaj u Beogradu, da omogućimo bolju komunikaciju među stanovništvom, da poboljšamo infrastrukturu, da uradimo nešto kako bi građani Starog grada, koliko možemo, na toj opštini živeli bolje, iako još uvek su na vlasti, nadam se ne još dugo, oni koji čuvaju leđa i koji čuvaju slobodu Draganu Đilasu, Marko Bastać, poznatiji kao „kesa“.Oni idu i buše sve ono što radi SNS svakodnevno da pokuša da građani Starog grada bar malo osete boljitak u ovom teškom vremenu.Ja se nadam i uveren sam da će doći vreme, a evo, bliži se trenutak izbora i na opštini Stari grad, da napokon, nakon dve i po decenije oslobodimo opštinu od onih ljudi koji su je doživljavali samo kao priliku da kad sednu na mesto predsednika opštine ili načelnika opštinske uprave, da uzimaju pare od investitora, da uzimaju pare od legalizacije. On se nada, on priželjkuje, on neće bojkotovati izbore na Starom gradu, jer neće, on vidi šansu za kombinaciju u tome što opština danas učestvuje u legalizaciji, u davanju građevinskih dozvola. To je za njega Meka i Medina. On se nada da će tu ponovo da uzima neke pare, da će ponovo moći da otima, da će nastaviti da uvećava svoje bogatstvo. On govori o tuđim stanovima, kojih nema. On govori o nekakvim vilama, o nekim parama. Sve je to autoprojekcija.Marko Bastać, Dragan Đilas, Marinika nesrećna Čobanu Tepić, kako li se već zove i preziva, ne zna ni sama, Borko Stefanović i ostali, ništa drugo ne rade, osim što stoje ispred ogledala, drže telefon u ruci i pišu tvitove sami o sebi. Oni time što govore, ne govore ni o kome iz SNS, ponajmanje o Aleksandru Vučiću, Nebojši Stefanoviću, Marku Atlagiću, Vladi Orliću i drugim našim čestitim i poštenim funkcionerima. Oni o njima ne govore, govore sami o sebi.Upravo sve to što govore i što iznose jeste slika i prilika njihovog režima, prilika te koalicije koja davi Stari grad već preko dve decenije, prilika te nesrećne omče koja se steže oko vrata građana Starog grada. Ja sam uveren i verujem da će, nadam se krajem aprila, građani Starog grada biti odgovorni i jesu.Svakodnevno razgovaram sa komšijama na Starom gradu. Živim u Venizelisovoj ulici. Ljudi ne mogu više da žive od njih. Kažu – evo, imamo bolji gradski prevoz, autobuski prevoz, trolejbuski prevoz. Sređuje se Dušanova ulica. Jeste da postoje problemi, ali se mnogo radi. Ljudi, tamo gde se radi, može i da se pogreši. Oni ništa apsolutno nisu uradili na infrastrukturi, pa naravno da nisu mnogo ni grešili. Tamo gde su radili, tamo su ostale milionske afere, ne u dinarima, u evrima. Oni su veliki zaljubljenici u deviznu valutu, veliki obožavatelji evra i dolara. Oni su, gde god su imali priliku da rade nešto što je vezano za infrastrukturu propustili, ali tu gde su radili, tu su gledali da što više može da se uzme.Oni su govorili o drvoredima, pa ću da vas podsetim, onih platana u Bulevaru Kralja Aleksandra, oni veliki zaštitnici ekologije, životne sredine, posekli su sve što su mogli da poseku u Beogradu, gde god je bilo prilike za to. Oni nijedan park nisu uredili u ovom gradu. Oni nijedno igralište čestito nisu deci uredili da deca mogu bezbedno da se igraju, nego su napravili onaj „Pazl grad“, gde je neko dete moglo da pogine da je pušteno bilo u rad.Njihovi parkovi su se svodili u ulici Đure Daničića na Starom gradu kada je Bastać nešto probao tu da uradi, pa je ukrao ne znam ni ja koliko miliona dinara samo na tom parku. Znači, sve gde je bilo šta krenulo da se radi, nije se završilo do kraja. Kada su radili, radilo se bez dozvola. Ako se završilo, završilo se nebezbedno. Ako se radilo, radile se krpene Terazije, pa su tu ukrali milione dinara. Ako se radilo nešto, kupovali su se oni tramvaji, od kojih se pola raspadalo odmah, pa su plaćeni i više nego što su plaćeni u u Mađarskoj isti ti tramvaji.Znači gde god da krenemo… Ja mogu ovde da govorim naredna tri sata i neće biti dovoljno da iznesem sve ono što su Marko Bastać, poznatiji kao „kesa“, Borko Stefanović, Dragan Đilas, svako u svojoj oblasti kojom se bavio, pokrali i gde su sve napravili nesreću za građane Srbije, a naglašavam…Javio sam se zbog opštine Stari grad. Podstakle su me moje kolege koje govore celo jutro o tome šta je postignuto u njihovim lokalnim samoupravama, koliko je toga dobro urađeno, koliko kilometara puteva, koliko novih parkova, koliko je kupljeno novih autobusa, koliko je obnovljeno domova zdravlja, koliko smo napravili novih u Beogradu.Ja ću vam dati primer. Svi Svi građani mogu o tome da se informišu putem medija, da ponovimo, zašto toliki napadi na Nebojšu Stefanovića, pa evo otvorena je nova vatrogasno-spasilačka stanica u Zaječaru, prvi put posle 40 godina je napravljena neka nova vatrogasno-spasilačka stanica. Nabavljeno je stotine novih vozila za našu policiju i za sve njene službe. Opremljena je policija prvi put sa nekoliko kompleta uniformi, sa novim naoružanjem, nova tehnika, šalju se ljudi na obuku, pa je kao rezultat toga prošle godine preko sedam tona zaplenjeno droge, rekordnost, stopa kriminaliteta manja, manje ubistava.U ovoj zemlji se, činjenica, živi daleko bolje, ali ne vredi. Neki ljudi žive na „Tviteru“, žive u tome koliko imaju pratilaca na „Tviteru“, lažnih profila. Mene ne interesuju pratioci na „Tviteru“, niti me zanima broj toga. Zanima me šta imamo u realnom životu. Neka oni nastave da pobeđuju na „Tviteru“, na „Tviteru“ mogu i da kradu, za to se ne odgovara, na „Tviteru“ mogu i da otimaju, da gase profile, da blokiraju sa svojim blokiranim umovima, kako god hoće, samo da prestanu više da blokiraju naš Stari grad, naš Beograd i našu Srbiju. Hvala vam.

u potpunosti složila i sa kolegom Filipovićem i sa koleginicom Turk, pogotovo kada je u pitanju čovek koji redovno poseti turistički ovu Skupštinu, odnosno tačnije hol ovog visokog doma i iznese niz neistina bez da mu se zacrvene obrazi, jer taj čovek očito da nema stida.Taj čovek se i dan danas upisuje redovno i uzima putne troškove o čemu potvrđuje i lista koja se nalazi u holu Skupštine, gde se uredno potpisuje gospodin Miroslav Aleksić i zato uzima putne troškove od Beograda do Trstenika i nazad, a da pri tom nije ušao u ovu salu plenumsku i dao svoj doprinos za šta, reče koleginica Turk, su ga građani izabrali i delegirali.Kada je govorio kolega Filipović o „Tviteru“ i ostalim društvenim mrežama, ja bih se nadovezala i na to da upravo taj kolega Aleksić koji je promenio niz stranaka od G17 plus, preko Narodne stranke, ne znam koje, poslednju znamo URS-a i ostalih, poslednju je prodao Jeremiću i sada je neki Jeremićev potrčko zajedno sa Marinikom i ostalim poslanicima koji su se prodali. Samo promeni naziv na društvenim mrežama i jadan živi u zabludi da ima preko hiljadu pratilaca, a u stvarine znam da li ih ima dvadesetak u Trsteniku, jer znamo da je na izborima onima koji su bili pre dve, tri godine, u Počekovini, dobio dva glasa. Znači, ne dva procenta, da se razumemo, nego dva glasa, što znači da ni oni što su čuvali biračke kutije nisu glasali, maltene.Inače, taj čovek se trudi skoro svakodnevno po tome koliko puta se upisuje u spiskove gde se svi mi kao narodni poslanici upisujemo. Znači, gotovo svakodnevno se prošeta do Skupštine i upiše zarad toga da uzme putne troškove. Služi se iznošenjem neistina, i to gotovo svaki put pomene nas iz Rasinskog okruga. Da li je to gospodin Gašić, direktor BIA ili neko od nas narodnih poslanika ili predsednika Vučića, kojim je opsednut, ali nikako da odgovori na sva ona pitanja koja smo mu i mi sa ovih mesta postavljaliZnači, šta se dešavalo u vreme dok je bio predsednik opštine Trstenik? Kako je ojadio, pre svega, "Prvu Petoletku"? Znamo i još jednom želim da ponovim, jer građani Srbije zaslužuju, građani Rasinskog okruga i Trstenika, pre svega. Šta je uradio za "Prvu petoletku"? kakve je dugove ostavio? čelnim pozicijama u to vreme, kada je bio predsednik opštine, su bili njegovi najbliži, znači, tast Ljubiša Knežević, njegova tašta, gospođa Knežević, i gospodin Aleksić, takođe.Šta je uradio sa time kada je optuživao BIA da ga prati i navodno objavljivao neke dronove da mu se pojavljuju na terasi stana? Šta se desilo sa time? Da li je to ipak ona šala kakvu ni deca od desetak godina ne koriste?To što trenutno nije ovde i što ne podnosi onakve besmislene amandmane možda je i bolje, jer time štedi novac građana Srbije, jer znamo samo da je sa svojim prijateljima podnosio besmislene amandmane, pa je jednom prilikom želeo da i deda Mraz dođe kroz dimnjak Skupštine.Da podsetim i da je traktor uzeo, i dan danas pljuje i Ministarstvo poljoprivrede i sva ostala ministarstva, ali se koristi tim traktorom.Jedino ne znam da li je uspeo sve one voćnjake da posadi na sadašnjoj trasi izgradnje Moravskog koridora, jer je i to planski radio, kupovao je zemljište tamo gde treba da prođe Moravski koridor, kako bi sada naplatio. Eto, nije baš bio toliko pametan, ali ga još jednom molim da onaj novac koji uzima sa blagajne ove Skupštine i sve one plate koje prima već više od godinu dana, a ovde ne dolazi i ne bori se za bolji život građana, da u humanitarne svrhe, ako drugo ne zna. Hvala.

komšijama sa Starog grada. Postoji jedan nalog na "Tviteru". Meni ne pada na pamet da ga reklamiram, ali moram da kažem šta Marko Bastać zapravo iza svega toga radi. On govori da će

na našoj opštini. Opet, to je još jedna laž, još jedna neistina.Daću vam primer svoje ulice gde je cena novogradnje pre tri godine na uglu Venizelosove i Budimske išla negde izmeu 1.700 i 2.100 evra po kvadratu. Sada se zida novi kompleks "Novi Dorćol" u Venizelosovoj ulici gde svako ko pozove tu firmu, pokuša da razgovara sa njihovim predstavnicima, zainteresuje se za kupovinu stana, dobiće informaciju da je cena najjeftinijeg stana u zgradama koje oni prave, koji su počeli da rade, postavljaju se temelji, 2.850 evra po kvadratu. Cena na nivou grada Beograda od 2016. godine do danas, do pred kraj januara 2020. godine, je skočila za preko 30%.Dakle, sve ono što se radi u gradu Beogradu podiže kvalitet života, podiže broj zaposlenih, imamo rekordno nizak broj nezaposlenosti u gradu, podiže prosečan nivo zarada, u Beogradu je preko 75, 80 hiljada prosečna plata, u Beogradu se daleko bolje živi i zato i skače cena kvadrata. Imate veću potražnju za kvadratima u gradu Beogradu. Dakle, opet se podmeće građanima nekakva demagoška priča da će cena njihovog kvadrata pasti.Ako je kvalitet života bolji, ako je potražnja veća, ako se bolje živi, bolji su uslovi života u tim mestima, cena kvadrata skače. To samo neko ko je totalni idiot, totalna neznalica ili pod dejstvom nekakvih narkotika, odnosno pod krizom, jer narkotika ima sve manje, može takve gluposti, takve nebuloze da piše.Oni kažu da i te radove koje izvodi grad Beograd, odnosno nadležna preduzeća na opštini Stari grad, da su građani Starog grada protiv tih radova i oni su sprovodili nekakve ankete. Nigde te ankete nisu prikazane, niti rezultati tih anketa. Dakle, opet još jedna laž.Grad laž.Grad Beograd, poznato je, kada nešto radi, sprovodi anketu na svom sajtu. Građani Beograda imaju mogućnost da se izjasne o onim stvarima koje žele da se rade, gde žele, pod kojim uslovima itd. grad Beograd je vrlo transparentan. Kad kaže pitali smo građane, ima na osnovu čega da dokaže da smo građane zaista pitali šta misle o nečemu što se u Beogradu radi, imamo dokaze da pokažemo koji su se građani i kada izjasnili, na koji način, kako, šta žele da se radi u Beogradu, a šta ne žele da se radi.Ali, imaju jedno mesto koje je deo opozicije počeo sve više da mrzi, nažalost, jer opozicija bi u svakoj normalnoj zemlji trebalo da obožava izbore jer je to prilika da smene vlast, oni mrze izbore. Mrze izbore, zato što mrze građane, jer znaju da građani ne mogu više očima da ih vide i da oni neće videti u takvom sastavu u kakvom su i republički parlament, ni njegov parking, ni park, ni bilo kakav lokalni parlament, jer građani Srbije, Beograda i opština u Republici Srbiji više neće da ih gledaju. Hvala Zahvaljujem, kolega Filipoviću.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. plasmana, realizacije ili balansiranja, kako se to kaže, ovih hartija od vrednosti, bave strana pravna lica, da se ta mogućnost otvara, znači, osim Centralnog registra Ministarstva za finansije, Narodne banke Srbije sad se otvara mogućnost da ove hartije od vrednosti mogu da plasiraju i strana pravna lica, da se pojavljuju.Ovde nam je ministar rekao da je ročnost povećana, naplate, ročnost je povećanja do 20 godina, odnosno na unutrašnjem tržištu do 12 godina, ako sam dobro zapamtio ili možda sam permutovao, ali niko ovde ne želi da umanji značaj povećanja ročnosti, jer ona proizilazi iz poverenja, iz kredibiliteta ekonomske sposobnosti jedne države. Ali, moramo voditi računa koliko se zadužujemo na osnovu emitovanja hartije od vrednosti, pod kojim uslovima, sve su to bitni elementi, jer ne zaboravite, 20 godina je dug, a i uslovno rečno kratak period.Pitanje je kakva će situacija biti sa vraćanjem ovih obaveza? Zašto? Zato što koleterala može da bude prihodi od Srbije, od kojih će se naplaćivati u slučaju da dođe do nekog poremećaja ili imovina, ne Srbije, nego svake države.Slušali smo te priče, još nam u ušima odzvanja taj ekonomski prosperitet i napredak koji nam je donosio Božidar Đelić, Vlahović, Pitić, pa i onaj Labus. I dan danas odzvanja njihova priča kako smo mi bukvalno predodređeni da budemo vodeći i da to nema nikakve veze, mi možemo da se zadužujemo koliko god hoćemo, interpretiram, slobodno kako su nam oni predstavljali.Oni su bili pohvaljivani. Pa, setite se tog Đelića, došao čovek go ko miš, što bi se reklo, a otišao sa 10 miliona kapitala evra i mi smo to slušali. Sada te obaveze koje su oni nametnuli, plaća ova garnitura vlasti. Mi samo godišnje plaćamo milijardu evra na ime kamata i ne možemo da se složimo sa tim objašnjenjem da su to najvećim delom kamate iz ranijih perioda, ima kamate iz ovih perioda kada je ova vlast, sedam godina je ova garnitura na vlasti.Sedam godina gospodo nije mali period. Ima dosta toga, i ove na kraju krajeva, hartije od vrednosti koje su plasirane su bile naplative za kraći rok od dve do tri godine. Pristiglo je i to. Znači milijardu Srbija izdvaja za kamate. Nimalo nije pohvalno. O tome treba voditi računa, a ne da ovde slušamo hvalospeve pa da idemo do toga da vidimo kako je na lokalnoj samoupravi. Nemam ništa protiv da se i o tome priča, ali nije tema. Ovde treba mnogo racionalnije da gledamo na sve ovo što je vezano za hartije od vrednosti. Zahvaljujem.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

Nataša Sp. Jovanović, Milorad Mirčić, Nemanja Šarović, Miljan Damjanović, Nikola Savić, Tomislav Ljubenović, Ljiljana Mihajlović, Dubravko Bojić, Filip Stojanović, Vesna Nikolić Vukajlović, Zoran Despotović, Ružica Nikolić i Marijan ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao mi mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157.

Zakon o popisu stanovništva, ovakav kakav nam je predstavljen i kakav bi trebao da se usvoji nije dobar. Vlada očigledno nije shvatila da popis stanovništva ne podrazumeva samo statistiku koja će da kaže koliko čega imamo i pitanje koliko je to precizno i tačno.Ono što nas brine, jeste da je očigledno da Vlada Republike Srbije nije vodila računa i nije ništa uradila između dva popisa da bi se određene stvari u

da bi se mogli izvući određeni zaključci i preduzeti određene mere, da bi se stvarno nešto pozitivno desilo u državi.Mi

sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2021. godini.Vi ste u nekom ne tako davnom periodu, bilo je to u drugoj polovini prošle godine, slali popisivače na neke ad hok izabrane adrese i domaćinstva, sa nekim pitanjima na koja, verujte mislim ni jedan posto ljudi nije tačno odgovorio. Vi ste obavezali domaćinstva da vode evidenciju dnevne potrošnje u domaćinstvu, hrane, sredstava za higijenu, garderobe, komunalnih usluga. To je nešto što svakako možete da uzmete iz određenih službi.Zar mislite da je neko bio spreman da napiše, bez obzira što je to anonimna anketa, bar se tako predstavlja, ali se ipak negde upisuje ime i prezime, mislite li da je ljudima svejedno da na bilo kom mestu priznaju da mnogo teško žive, da nemaju šta da jedu itd? Mislite da je neko stvarno napisao u tom popisnom listu, recimo da kupuje dve banane nedeljno? Verovatno su ljudi pisali kilogram banana dnevno.Dakle, to vam nisu merodavni pokazatelji niti mogu biti. Vi ste te podatke o dnevnoj potrošnji mogli vrlo jednostavno da dobijete tako što biste ukrstili recimo minimalnu zaradu sa najnižom potrošačkom korpom i onda biste lepo videli da minimalna zarada je tada bila 27.022 dinara, a da je potrošačka korpa tada bila 37.000 dinara i sami ste mogli da kao statističari izračunate koliko to dnevno neko može da troši za svakodnevne potrebe i koliko mu zapravo sredstava nedostaje.Još gore od toga što ima veze i sa statističkim podacima i sa onim o čemu vi nama u javnosti pričate, recimo da ti ljudi koji su dolazili u taj popis, da rade na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima po 15, 20 godina. Oni se računaju u vašoj evidenciji kao zaposleni.Rade maksimalno do 120 dana sa pauzom od ko zna koliko dana, nekada i meseci, pa onda opet kad vam zatrebaju, opet ih tako angažujte. Oni zapravo nisu u radnom odnosu, oni ne mogu ostvariti ni jedno pravo koje mogu da ostvare ljudi koji su zaposleni, niti mogu da uzmu neki kredit, niti mogu da uzmu potrošačke čekove, niti mogu bilo šta da urade, što bi mogli da su u radnom odnosu. Takvih ljudi, gospodin iz Zavoda za statistiku svakako zna, takvih ljudi ima više od 50.000.Dakle, i na taj način vi zapravo pokazujete da su ovi vaši suvoparni podaci sa kojima nas, i procenti, sa kojima nas u javnosti svakodnevno bombardujete, zapravo daleko od istine. Dakle, Predlog zakona nije dobar.

svi ovi stavovi koji se iznose u prilog nedonošenju ovakvog zakona ili ukazivanju manjkavosti, smatram da treba da se odbace

Ni jedan zakon, ni jedan predlog nije idealan, možda će on biti usvojen sa određenim manjkavostima, ali naravno u nekom sledećem koraku

je da imamo materiju uređenu ovakvim jednim zakonom, jer ta materija je veoma značajna za jedno društvo i za jednu državu,

i određeni planovi same države i naravno da je to korisno za celu državu, a svaka ozbiljna država preko svoje Vlade treba da ide u susret rešavanju takvih problema koji

brojki o broju stanovnika, stanova i drugih podataka, već je to zapravo jedan drugačiji cilj, zapravo zadovoljava kroz preduzimanje svih mera, koje treba jedna Vlada da učini, u susret onome što će doći možda za 10, 20. i 30. godina. Zato smatram da svakako treba prihvatiti ovakav jedan zakon uz ovu raspravu koju imamo, naravno ja je ne osporavam, ali govorim u prilog onome koliko je korisno i važno da imamo jedan takav zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Mihajloviću.Koleginice Radeta želite repliku?Izvolite. greške koje se uočavaju u toku primene zakona, pa se izmenama i dopunama menjaju, potpuno su različita terminologija i imaju potpuno različito i značenje i značaj. Mi nismo rekli da nam ovaj zakon, zakon sa ovim naslovom ne treba. ali smo rekli da ovaj zakon nije dobar, i videćete kroz naše amandmane i u toku rasprave koliko ima propusta i koliko je zapravo ovaj zakon samo jedno opisno stanje nečega što će se raditi u 2021. 2021. godini, nečega što se podrazumeva kao popis stanovništva, domaćinstava i stanova.Nije dobro kada mi već, kad se zakon donosi, razmišljamo o tome da ćemo uočiti neke greške, neke propuste u toku primene zakona. Ovaj zakon se ne primenjuje svaki dan. Ovaj zakon će se primeniti na narednom popisu. Dobro, postoje neke odredbe koje obavezuju Zavod za statistiku itd, ali u suštini ovaj zakon će se primeniti 2021. godine i kako u ovom zakonu piše – nikada više.Jer, vi, kada dođemo do toga, pričaćemo o jednoj takođe potpuno nebuloznom nebuloznom predlogu da se više neće vršiti popis stanovništva u Srbiji, već da ćete na osnovu nekih podataka, analiza i ne znam čega da zaključujete određene promene.Vi ovim zakonom, a tek tim budućim, ali sada govorim o ovom, zapravo želite da sakrijete od javnosti pravo stanje kada su u pitanju statistički podaci i mi o tome govorim kroz svaki predlog zakona, dajte prave statističke podatke, podatke koji vam traže ekonomisti, pa da dobijemo potpuno drugačije rezultate o mnogim temama. Zahvaljujem, koleginice Radeta.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.Izvolite. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije,

da bi se na adekvatan način donosili planovi koji najčešće imaju strateški karakter i da bi se tim strateškim planovima definisali ciljevi koje treba ostvariti u jednoj ili više oblasti. Najčešće je to u pitanju više oblasti koje mogu biti između sebe povezane, a i ne moraju. Uglavnom, život je takav da je isprepletan i naravno da svi ti strateški dokumenti i treba da za krajnji cilj imaju bolji kvalitet života svakog građanina Republike Srbije.Zašto je prikupljanje podatka, relevantnih podataka, molim vas, ja kažem relevantnih podatka, zato što samo relevantni podaci mogu da služe u svrhu analize i u svrhu adekvatnog planiranja. Oni su značajni i sa aspekta donošenja zakonodavnog okvira u raznim oblastima društvenog života, takođe sa ciljem da se popravi kvalitet života građana.Moram da napomenem da od sedamdesetih godina prošlog veka, na osnovu svih popisa stanovništava koji su rađeni, a oni se rade na period od deset godina, primećeno je da se u Srbiji smanjuje broj živorođene dece, a povećava se broj smrtnosti, odnosno veći je broj umrlih od broja živorođenih.Niko do Aleksandra Vučića nije ispod tepiha izvukao tako značajan i možda najznačajniji problem u Republici Srbiji, a to je problem koji se ticao smanjenja stanovništva i smanjenja života na ovim prostorima. Prema tome, statistički podaci služe i u svrhu kreiranja adekvatne populacione politike. Prvi koji je taj problem izvukao ispod tepiha i postavio pitanje života, na prvom mestu, je upravo Aleksandar Vučić. Formirano je posebno ministarstvo, ali ne samo što je formirano posebno ministarstvo, ono naravno radi u oblasti populacione politike, doneto je i niz mera koje treba da podstiču i podrže rađanje na prostoru Republike Srbije, jer samo veći broj stanovnika je garant opstanka Republike Srbije i to je nacionalno pitanje broj mere podrške rađanja koje je predložio Aleksandar Vučić, to su mere koje se odnose na prvorođeno dete - 100.000 dinara, zatim mere koje se odnose za majke, roditeljski zadatak za treće i četvrto dete. Prvi put je Aleksandar Vučić, odnosno Vlada Republike Srbije donela pravnu regulativu kojom se omogućava majkama koje rode treće i četvrto dete da u periodu od 10 godina primaju roditeljski dodatak, jedan u iznosu od 12.000 dinara mesečno, a drugi u iznosu od 18.000 dinara mesečno koji se odnosi na četvrto dete.Takođe, Aleksandar Vučić je svojim planom „Srbija 2025.“ predvideo dodatnih 700 miliona evra upravo za mlade koji će omogućiti lakši dolazak do stanova mladim bračnim stanovima kroz neko minimalno učešće, zatim je predvideo i 200 miliona evra upravo za podsticaj merama finansijske podrške porodicama sa decom. Znači, sa aspekta života, sa aspekta obnavljanja stanovništva i te kako je važan važan popis.Takođe, moram da istaknem da je jedino Aleksandar Vučić i politika koju on realizuje prepoznala značaj i otvaranja autoputeva i obnavljanje regionalnih puteva, i to kako drumskog, tako železničkog i vazdušnog saobraćaja. Zašto? Zato što putevi ne samo da omogućavaju brži protok ljudi, robe i kapitala, nego autoputevi i uopšte obnovljeni regionalni putevi omogućavaju da stanovništvo ostane na onom prostoru gde stvarno živi, da naši mladi ljudi ostanu na svojim ognjištima i da ne dolazi do migracija između manjih mesta u veća mesta, a to su uglavnom najveći gradovi: Beograd, Kragujevac i Niš.Takođe, otvaranje fabrika širom Srbije jeste način smanjenja migratornih kretanja. Povećanje plata, koje sada iznosi nešto preko 500 evra, takođe doprinosi boljem kvalitetu života građana. Planom „Srbija 2025.“ Aleksandar Vučić je projektovao da će te plate iznositi oko 900 evra, a minimalna penzija biće između 430 i 440 evra.Politika života koja je sastavni deo politike Aleksandra Vučića će pobediti na izborima, jer građani Srbije veruju u život, ne veruju u smrt i u pljačku onih koji su do 2012. godine vršili vlast. Zahvaljujem. Hvala.